(HDZ)** Prelazimo na točku izbor i imenovanja. Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, gospođa predsjednica odbora Nevenka Majdenić. Izvolite. Oprostite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora je na 51. sjednici održanoj 29. listopada jednoglasno utvrdio prijedlog odluke kojim se razrješuje potpredsjednica Odbora za obitelj, mladež i šport Željana Podrug i prijedlog je da se za potpredsjednicu Odbora za obitelj, mladež i šport Hrvatskog Sabora bira Sunčana Glavak. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem ovaj prijedlog na glasovanje. Molim uključimo se i glasujmo. Ili da glasujemo dizanjem ruku. Tko je za ovaj prijedlog odbora nek' digne ruku? Hvala. Ima li protiv? Nema. Suzdržano? Nema. Jednoglasno Nevenka (HDZ)** Prijedlog odbora je da se razriješi članica Odbora za vanjsku politiku Željana Podrug i da se za članicu odbora za vanjsku politiku bira Vesna Buterin. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog na glasovanje. Tko je za? Hvala. Protiv? Hvala. Suzdržan? Nema. Jednoglasno sa 116 glasova. Idemo dalje. Prijedlog odbora je da se razriješi članica Odbora za obitelj, mladež i šport Sunčana Glavak i da se za člana Odbora za obitelj, mladež i šport Hrvatskog sabora bira Ivan Bagarić. **Bebić, Luka Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog na glasovanje. Tko je za molim da digne ruku? Hvala. Protiv? Suzdržan? Jednoglasno sa 116 glasova je prihvaćen ovaj prijedlog. Idemo dalje. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Prijedlog odbora je da se razriješi članica Odbora za ravnopravnost spolova Željana Podrug i da se za članicu Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora bira Đurđica Sumrak. Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Tko je za ovaj prijedlog molim da digne ruku? Hvala. Ima li protiv? Suzdržan? Nema. Jednoglasno sa 116 glasova je prihvaćen ovaj prijedlog. Idemo dalje. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Prijedlog je odbora da se u Zajedničkom parlamentarnom odboru Republike Hrvatske i europske unije razriješi dužnosti članice Željana Podrug, dužnosti zamjenice člana Karmela Caparin i da se imenuje na dužnost članice Karmela Caparin i na dužnost zamjenika člana Josip Salapić. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Tko je za ovaj prijedlog? Hvala. Protiv? Hvala. Jednoglasno sa 116 glasova. Idemo dalje. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Prijedlog odbora je da se razriješi zamjenica člana Izaslanstva Hrvatskog sabora u Skupštini Zapadnoeuropske unije Željana Podrug i da se za zamjenicu člana Izaslanstva Hrvatskog sabora u Skupštini Zapadnoeuropske unije imenuje Đurđica Sumrak. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem ovaj prijedlog na glasovanje. Tko je za? Hvala. Protiv? Hvala. Suzdržan? Prihvaćen je prijedlog odbora jednoglasno sa 116 glasova i idemo dalje. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Prijedlog je da se razriješi član Nacionalnog odbora Ivan Čehok i da se za članicu Nacionalnog odbora bira Đurđa Adlešić. **Bebić, Luka Hvala lijepa gospođo predsjednice. Suzdržan? Jednoglasno sa 116 glasova. Dame i gospodo kao što sam najavio 3.11. u srijedu u 9,30 sati nastavljamo sjednicu sa točkom dnevnog reda Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja. Hitni je postupak, P.Z. br. 629. Želim vam ugodan odmor i vidimo se u srijedu. Hvala vam lijepa. Hvala